писмен отговор от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов; - министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народния представител Петър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

Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов!

Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов!

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър,